Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 91 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Hajde

radimo.Zahvaljujem se.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Hvala vam još jednom.Nastavljamo sa radom.Kolega

na jedno moje pitanje juče niti je odgovorila ministarka, niti predsednica Skupštine. Naravno, nastavili su manipulacijama.Nema odgovora na to - šta je interes Republike Srbije i zašto ulazimo u ovaj projekat? Nema odgovora na to - zašto da za 690 miliona za 40 godina raskopavamo i uništavamo Srbiju? Nema odgovora na to - zašto ste doveli Rio Tinto ponovo pre 2022. godine, i nastavili taj projekat i ako ste stavili na njega tačku? Nema odgovora na to - zašto se danas prave fabrike baterija u Makedoniji, Mađarskoj, a u Srbiji treba da se rudari? Nema odgovora na to - kako to vidite razvoj kroz rudarstvo i rudarenja? Nema odgovora na to - kako brinete o našim prirodnim bogatstvima i zašto ih poklanjate strancima, zlato i bakar Kinezima, a litijum hoćete da date Rio Tintu?Nema odgovora na to na veze sa Sorošem, sa Blerom i svima onima koji su na projektu u Republici Gvineji takođe se bavili koruptivnim stvarima, kako bi Rio Tintu omogućili da radi to sve što radi.Nema odgovor na to, ni naravno - zašto ne slušate struku, zašto ne slušate SANU i većinu stručnjaka i većinu stručnjaka koji su danas apsolutno protiv tog projekta, već nastavljate po starom?Od svega toga vi ste, gospođo ministarka, ponudili nama iz opozicije vašu garderobu. Ne treba nama, gospođo ministarka, ni vaš jučerašnji sako od 3.500 evra, ni vaše minđuše od 7.000 evra, ni vaša torba koju nosite od 10.000 evra. To poklonite onima koji nemaju da plate nažalost ni račune za struju koliko ste ih osiromašili, barem da probate dušu da spasite.

možete?Poštovani građani Srbije, na ovom mestu bih samo da napomenem da me apsolutno neće sprečiti niko da govorim istinu i da govorim u ime svih onih građana koji su glasali za nas da sedimo u ovim poslaničkim klupama na mestu opozicionih poslanika.Naime,

pošto se čini mi se nije čulo, obratila sam se kao i svaki put do sada građanima Srbije i naravno na ovom mestu ću reći da me niko neće sprečiti da govorim istinu i da iznosim sve ono što građani misle, a ne mogu nigde da izgovore, niti njihov glas može da se čuje.Naime, jutros pre nego što ću da krenem u ovo Skupštinu zatekla sam probušene gume na svom automobilu i želela bih u tom smislu da se zahvalim svima onima koji misle na moje dobro, ali isto tako i da kažem da me neće sprečiti da dođem da govorim istinu. Niti će me sprečiti Niti će me sprečiti oni koji prisluškuju moj telefon, a to sam sve dokazala. Naime, kao što znate, zastupala sam aktiviste u Majdanpeku i od tog trenutka niti od Zagorke Dolovac, niti od Višeg javnog tužioca nisam dobila odgovor - zašto je moj telefon bio prisluškivan, zašto su praćene bazne stanice mog kretanja? U tom momentu sam ja i narodni poslanik i advokat. U tom smislu je to bilo potpuno nezakonito praćenje mog kretanja i praćenje moje telefonske komunikacije.Naravno, imaj šta i da čuju. Razgovaram sa građanima i u tom smislu ću nastaviti i dalje svoje izlaganje, držaću se tačke dnevnog reda.Naime, htela sam prvo da napomenem da u svom prvobitnom govoru pre neki dan sam zaboravila jednu jako bitnu i važnu stvar, a to je zapravo stav Akademije inženjerskih nauka Srbije o realizaciji Prostornog plana posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita Jadar. Ovaj stav je usvojen na predsedništvu 4. novembra 2021. godine. Akademija inženjerskih nauka Srbije izrazila je veliku zabrinutost zbog trajnih negativnih posledica koje će prouzrokovati realizacija projekta „Jadar“ na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji.Strateškoj odluci Vlade o podršci realizaciji projekta nisu prethodile odgovarajuće nezavisne stručne analize na nacionalnom nivou.Istovremeno, država je predvidela da u podršku projekta uloži značajna sredstva u sektoru infrastrukture i saobraćaja. Realizacija projekta „Jadar“ će na pomenutoj lokaciji u svemu u skladu sa potrebama i projektima investitora izazvati šire društvene posledice i sprečiti potencijalni razvoj zelene poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane u regionu.Projekat „Jadar“ nije projekat proizvodnje tzv. zelenog litijuma. Perspektiva plasmana litijum karbonata nije zagarantovana, već je pred velikim izazovima zbog novih alternativnih tehnoloških rešenja. Stoga projekat prvenstveno predstavlja rudarsko-hemijski kompleks proizvodnje borata koja ima stabilnu perspektivu zasnovanu na dispregovanoj tražnji, velikom broju proizvoda i iskustvu Rio Tinta.Realizacija projekta „Jadar“ potencijalno nosi rizik od prirodnih izvora radioaktivnih zračenja, o čemu nema informacija.Ova osetljiva i visoko rizična problematika potpuno je zanemarena u procesu analize i odobravanja Prostornog plana posebne namene projekta „Jadar“. Imajući u vidu opredeljenja i dosadašnje aktivnosti podrške državnih organa realizaciji projekta „Jadar“ upitno je da li će se dalji proces donošenja odluka odvijati na naučno zasnovanom i transparentan način uz učešće javnosti u skladu sa obavezama koje proističu iz Arhunska konvencija koja je ratifikovana i za Srbiju obavezujuća.Država se obavezuje da pomaže realizaciju projekta „Jadar“ infrastrukturnim ulaganjima, a da nije poznato da li je izradila studiju opravdanosti koja bi sa jedne strane definisala državne projekte, infrastrukturne podrške, njihovo ulaganje u troškove, uključujući i vrednost prenamene zemljišta, a sa druge strane različite oblike državne dobiti u budućnosti uz definisanje potencijalnih gubitaka.Odlučivanje bez podrobnih odgovarajućih tehno-ekonomskih studija nosi rizik mogućih drastičnih štetnih posledica po državu Srbiju.Vlada Republike Srbije je u decembru 2016. godine projektu „Jadar“ dala status strateškog prioriteta, a u julu 2017. potpisuje Memorandum o razumevanju sa kompanijom Rio Tinto o projektu „Jadar“.

„Jadar“.Konstatuje se da je Vlada Srbije donela stratešku odluku o podršci realizaciji projekta „Jadar“ i da je od 2017. on u fazi implementacije.Naučnoj i stručnoj javnosti nije poznato na osnovu kojih podloga, odnosno kog razvojnog dokumenta Vlade je formulisana ovakva odluka niti da li takav dokument ili analiza uopšte postoji? Usvajanje Prostornog plana područje posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita u dolini reke Jadar od strane Vlade 13. marta. 2020. godine rešilo je ključne razvojne probleme i prepreke u realizaciji ovog projekta.Kompanija projekta.Kompanija „Rio Tinto“ ima kapacitet, iskustvu, finansijske i tehničke resurse, državne organe kao partnere, podršku diplomatskih predstavnik Australije i Velike Britanije i kompetentne firme saradnike, da se u nastojećem periodu ishoduju sve preostale pojedinačne odluke i rešenja i izgradi planirani rudarsko-hemijski kompleks.Nova odluka o izradi dopune plana posebne namene i odgovarajuće strateške procena uticaja na životnu sredinu od 4. juna. 2021. godine predstavlja udovoljavanje novim potrebama kompanije Rio Tinto od njenog strateškog partnera države Srbije.Prostorni plan Loznice koji je usvojen 29. jula. 2021. godine konstatuje da postoji područje posebne namene projekta „Jadar“, odnosno njegovu zonu na teritoriji Loznice priznaje za područje posebne namene.Kompanija Rio Tinto preko svog preduzeća u Srbiji otkupljuje nepokretnosti u dolini Jadra očekuje se da će nepokretnosti koje nisu otkupljene biti eksproprisane u javnom interesu posebnim zakonom ili odlukom Vlade u skladu sa važećim Zakonom o eksproprijaciji.Plan posebne namere u martu 2020. godine zahteva poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora u zoni saobraćajno infrastrukturnog Koridora površine od 480,02 hektara i u sebi uključuje rekonstrukciju postojeće regionalne pruge Ruma, državna granica, Novi Zvornik i izgradnju nove železničke pruge Valjevo-Loznica. novih deonica državnih puteva, rekonstrukciju i rehabilitaciju na opštinskih putevima, izgradnju Koridora bočnog gasovoda, visokog pritiska, izgradnju novih elektroenergetskih i lokacija za nove objekte, transformacije i trase budućih mreža, izgradnju novog cevovoda tehničke vode u funkciji posebne namene itd.Vlada Srbije 8. aprila. 2021. godine je donela zaključak kojim se prihvata Izveštaj o potrebi gasifikacije dela Kolubarskog okruga i izgradnja razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica kojim se nalaže Srbijagasu da se isti hitno izgradi uz zaduživanje pokriveno državnim garancijama. Nakon oglašavanja odgovarajuće nabavke bez tendera krajem maja 2021. godine i rokom za završetak gasovoda od godinu dana ona je obustavljena 4. juna. 2021. godine, jer izvođač radova nije mogao sprovesti u predviđenim rokovima.Najveći budući potrošač gasa na magistralnoj trasi će potencijalno biti rudarsko-hemijski kompleks „Rio Tinta“ u dolini Jadra. Konstatuje se da je država Srbija radi realizacije projekta „Jadar“ predvidela da uloži značajna sredstva u sektoru infrastrukture i saobraćaja o kojima nema detaljnijih javnih podataka.Izveštaj podataka.Izveštaj o stanju životne sredine osnova za izradu Prostornog plana je po nalogu nadležnog ministarstva istražila zadatu problematiku na osnovu projektnih

po nalogu i prethodnim rešenjima Vlade, odnosno nadležnog ministarstva tretira prihvatljivim predaju pod znacima navoda pomenutog regiona projektu „Jadar“, a bavi se identifikacijom, opisom i procenom mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu, okruženja, regiona projekta „Jadar“ zbog realizacije Rio Tintovog i Vladinog plana i programa i to isključivo varijante koje je predložio Rio Tinto.Potencijalni uticaj na životnu sredinu projekta „Jadar“ su ogromni realizacija projekta „Jadar“ vodi ka degradaciji predela doline Jadar i ugrožavanja primarnih prirodnih resursa, zemljišta, šume, voda i originalnog biodiverziteta. Posebno zabrinjava proces kojim se dovodi u pitanje suverenitet Srbije, jer „Rio Tinto“ sprovodi akcioni plan relokacije stanovništva da se neometano obavlja otkup zemljišta i nekretnina od lokalnog stanovništva uz prećutnu saglasnost grada Loznice i državnih institucija.Početne aktivnosti na formiranju rudnika dovele bi do trajne degradacije zemljišta na površini od 533 hektara predviđa se uklanjanje šuma i šikara na 204 hektara, poljoprivrednih površina na 317 hektara, stambenih i ekonomskih objekata, dvorišta i okućnica na 8,3 hektara i voćnjaka na 4,2 hektara.Predviđeno je formiranje deponija u dolini Jadra na 146 hektara kao i na slivu potoka Štavica na 166 hektara za šta je potrebno uklanjanje šuma na 149 hektara sa 26.000 metara metara kubnih drvne mase.Ovakva masivna prenamena prostora i gubitak staništa ugroziće nekoliko stotina biljnih i životinjskih vrsta od kojih 145 vrsta ima status strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Biodiverzitet će biti desetkovan, a čitav prostor biće suočen sa gubitkom većeg dela ekosistemskih funkcija.Predviđeno je sleganje gotovo 850 hektara površina uz eksploatacije materijala i vode iz podpovršinskih kopova. Godišnja prerada 1,6 miliona tona ruda jadarita, proizvodnja 286.000 tona borne kiseline, oko 60.000 tona litijum karbonata i 259.000 natrijum sulfata, godišnje vodi ka formiranju deponija koje pojedinačno prikrivaju oko 20 hektara. Visine su 40 do 60 metara, dužine 800 do 900 metara, širine 200 do 250 metara, zapremine više miliona tona, sa hiljadama tona arsena, nikla, kadmijuma i olova.U

tako da je nemoguće garantovati zaštitu od probijanja nasipa, razaranja deponija, zagađenja doline Jadra i transporta polutanata do toka Save, zatim nizvodno do Šapca i Beograda, čime bi se uspostavio stalan rizik po sigurnost vodosnabdevanja većeg dela Srbije. Takođe, eventualnim probojem brane na Štavici došlo bi do izlivanja više miliona tona hiper toksičnog otpada i katastrofalnog zagađenja vode i zemljišta.Planirane zemljišta.Planirane deponije u priobalju potoka Korenite i reke Jadar zapremene više miliona metara kubnih, sa ogromnim količinama jedinjenja arsena, nikla, kadmijuma i olova predstavljaju realnu opasnost za kvalitet podzemnih i površinskih voda. Na osnovu javno dostupnih činjenica i dosadašnje poslovne prakse kompanije Rio Tinto ne uliva poverenje po pitanju rekultivacije deponija i minimiziranja uticaja na životnu sredinu, što je uočljivo iz primera dobre prakse te kompanije širom sveta.Ocenjuje se da je unapred opisana, osmišljena i sprovedena procedura izrade rezultat izveštaja koji ne ispunjava kriterijume nepristrasnosti i nezavisnosti u primeni obavezujućeg načela održivog razvoja. Procedura izrade plana posebne namene ukazuje da izbor mikro lokacije za potrebu realizacije vršio je Rio Tinto, a da su nadležno ministarstvo i izrađivač plana predloge prihvatali bez analiziranja alternativnih mogućih rešenja, kao i sa stanovišta da li je takva lokacija uopšte prihvatljiva, imajući u vidu bujične hidrološke režime Jadra i pritoka, kao i druge uticaje na okruženje.Investitor je bio u lagodnoj situaciji koja se ne sreće u zemljama sa uređenim prostornim planiranjem, da institucije i država bez analize održivosti takvih rešenja prihvataju sve zahteve Rio Tinta, unose ih u svoja planska dokumenta, čak i preuzimaju krupne investicione obaveze oko infrastrukturnih sistema koji treba da prate razvoj tog projekta.Tako je prostorno planskom promenom namene za potrebe izgradnje rudarsko-hemijskog kompleksa dobijeno rešenje koje je najpovoljnije za investitore, ali koje vodi ka devastiranju doline Jadra i krije brojne opasnosti za okruženje. O tome rečito govore i sledeće činjenice koje su prikazane na internet stranici Rio Tinta. Iskop i suva separacija rude od oko 1,6 miliona tona od kojih je 200.000 tona godišnje jalovina, dopremanje i potrošnja 320.000 tona godišnje sumporne kiseline, formiranje najveće industrijske deponije otpada na Balkanu, sa 1,4 miliona tona godišnje u poljoprivrednom poljoprivrednom području visokog boniteta.Sve te sadržaje i njihove lokacije posebno deponuju i logistiku transporta i smeštanje veoma opasnih sadržaja. Plan posebne namene na osnovu njih prihvataju nekritički, bez razmatranja alternativa tačno po zahtevima investitora koji na to posmatra isključivo po svojim kriterijumima ekonomičnosti. Za investitore je takvo ponašanje sasvim razumljivo, ali nije dopustivo uslužnost prihvatanja svega toga, bez objektivnog kritičkog razmatranja posledica na socijalno i ekološko okruženje i na dugoročne posledice opstanka i razvija, ne samo tog već i šireg područja Srbije.Prostorni plan posebne namene Projekta „Jadar“ predaje najmanje hiljadu hektara u ruke kompanije „Rio Tinto“, trajno iseljavajući poljoprivredno stanovništvo i ukidajući potencijalni budući razvoj zelene poljoprivrede i zdrave hrane u regionu. Ujedno, projekat potpuno uništava izvanredne prirodne potencijale za razvoj ekološkog i seoskog turizma na nivou porodičnog preduzetništva, koji je počeo da se intenzivnije razvija na tom području, a koji je socijalno i ekonomski najbolji način za ekonomsku i socijalnu obnovu demografski ugroženih sela u tom delu sliva „Jadra“.Poljoprivreda i prehrambena industrija značajno učestvuju u BDP-u i izvozu Srbije. Razvoj rudarstva i bazne hemijske industrije u regionima sa potencijalom za razvoj organske hrane je kontraproduktivan.Od usvajanja Nacionalne strategije održivog razvoja 2006. godine, koja je u ciljevima održivog razvoja poljoprivrede definisala potrebu povećanja površina pod organskim i drugim ekološki prihvatljivim sistemima poljoprivredne proizvodnje do danas, nažalost, nije mnogo urađeno.Razvoj rudarstva u regionima sa potencijalom za razvoj organske hrane se uvek mora posebno podrobno ocenjivati sa gledišta prihvatljivosti, jer regionalno kontaminirana organska proizvodnja, odnosno onemogućavanje i otežavanje obezbeđenja odgovarajućih međunarodnih sertifikata zdrave hrane.Nažalost, uopšte se nije bavilo problematikom, rizikom prirodnih izvora radioaktivnih zračenja. U dolini Jadra izvedena su intenzivna istraživanja litijum-boratske mineralizacije, ali prema raspoloživim informacijama, ne može se utvrditi da li su se obavljale i radiometrijske analize jezgra istražnih bušotina u dolini Jadra. Ovo pitanje je izuzetno značajno, s obzirom da se na tom području nalaze pojave urana, koji su 50-ih i 60-ih godina prošlog veka intenzivno istraživane. Pomenuta istraživanja iz prošlosti nedvosmisleno su utvrdila radioaktivne pojave na području Cer-Iverak, odnosno postojanje uranosnog rejona, u kome se najčešće javlja izotop uruna 238, sa vremenom poluraspada preko 4,5 milijarde godina. Ukoliko urana ima u jadaritu, u procesu tretmana koncentrovanom sumpornom kiselinom će se osloboditi i ugroziti zdravlje ljudi, faunu i floru, tlo i što je posebno značajno – vodene sisteme i na taj način će se preneti na znatno šire okruženje.Zaključuje okruženje.Zaključuje se da se prirodnom radioaktivnosti nisu bavile nadležne institucije, što je sa stručnog stanovišta izuzetno rizično i predstavlja veliki propust državnih organa koji treba da se staraju i o toj komponenti projekta.Projekat „Jadar“ će kao proizvod davati litijum-karbonat. Za pogon automobila neophodno je 0,16 kilograma litijuma po kilovatu.Prema studiji „Rio Tinta“, do ležišta kod Loznice može dati oko 60 kilotona litijuma godišnje, odnosno uzimajući podatak da se za automobilsku industriju obično koristi 50% proizvedenog, to bi odgovaralo proizvodnji baterijskih sklopova za pogon.Takođe, gorivni galonski spregovi i protočni redoks akumulatori su komercijalizovani i razmatraju se kao alternative litijum-jonskim akumulatorima u bliskoj budućnosti. Važno je ukazati da perspektiva plasmana litijum-karbonata, po sadašnjim visokim cenama, u budućnosti nije zagarantovana. Suočena sa ubrzanim tehnološkim prodorima na tom planu, sa materijalima do kojih se dolazi jeftinijim i dostupnijim postupcima, sa znatno manjim rizicima po životnu sredinu, tržište litijum-karbonata će se suočavati sa sve većim izazovima u pogledu cene i plasmana. To postaje izuzetno važna činjenica, koju treba da imaju u vidu državni organi koji donose odluke o ovom projektu, kao i o realizaciji infrastrukture za koju se država obavezuje da će izgraditi.Ponovo se naglašava veoma važna činjenica da Projekat „Jadar“ nije projekat proizvodnje tzv. zelenog litijuma, jer važan energetski izvor baznog hemijskog kompleksa proizvodnje litijuma i borata je fosilnog porekla, prirodni Tinto“ tvrdi i da će koristiti isključivo sertifikovanu zelenu električnu energiju, što će rezultirati da će drugi potrošači u Srbiji dobijati relativno manje. Stoga bi u daljim razmatranjima i odlukama Projekat „Jadar“ u Srbiji trebalo prvenstveno posmatrati kao rudarsko-hemijski kompleks godišnje proizvodnje 300 kilotona borne kiseline, koji ima stabilnu, dugoročnu perspektivu plasmana, zasnovanu na dispregovanoj tražnji, velikom broju proizvoda koje koriste i iskustvu „Rio Tintove“ kompanije, koja snabdeva 30% svetskog tržišta.Projekat „Jadar“ multinacionalne kompanije „Rio Tinto“ je posledica procesa seoba zagađivačkih tehnologija iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju. Ovo prvenstveno zbog interesa da se problematika zagađenja životne sredine rešava van strukture razvijenih zemalja u kojima se po pravilu pitanja u vezi sa životnom sredinom široko, javno, nezavisno i stručno razmatraju.Multinacionalne kompanije razvijenih zemalja svoje nove bazne i intermedijarne kapacitete i pridruženo im zagađenje smeštaju u zemlje u razvoju, a sledeće faze industrijske prerade distribuiraju u skladu sa troškovima nove tehnologije ili u zone finalne potrošnje. Zato nije realno očekivati da će proizvodnja litijum-karbonata i borne kiseline rezultirati izgradnjom u Srbiji novih industrijskih kapaciteta za sledeće faze industrijske prerade i finalizacije.Srbija nema primerene procedure nepristrasnog odobravanja velikog projekta tržišnih investitora, sa potencijalno značajnim uticajem na životnu sredinu van strukture političkog odlučivanja. Vlada Srbije je donela stratešku odluku o realizaciji Projekta „Jadar“, koji je od 2017. godine u fazi implementacije, uz podršku Radne grupe za implementaciju Projekta koja je zadužena za razmatranje najsloženijih pitanja u oblasti implementacije Projekta „Jadar“ i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u pogledu saradnje, analize i implementacije tog projekta i koordinacije rada nadležnih organa i institucija, u cilju pune i blagovremene implementacije operativnih pitanja.Prateći pitanja.Prateći proceduru odobravanja izgradnje objekta, pred Projektom „Jadar“ su još dve značajne stepenice – saglasnost na Studiju procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Jadar“ i odobravanje idejnog projekta od strane revizione komisije. Saglasnost na Studiju procene uticaja na životnu sredinu daje se u strukturi aktivnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine, a prihvatanje idejnih projekata u reviziji u strukturi aktivnosti ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva i infrastrukture. Imajući u vidu opredeljenje i aktivnosti podrške državnih organa realizaciji Projekta „Jadar“, veoma je upitno da li se može očekivati da napred definisane saglasnosti odobrenja budu donete nezavisno i nepristrasno.Stratešku podršku Projektu „Jadar“, koji uključuje značajna ulaganja države Srbije u zoni saobraćajno-infrastrukturnog koridora površine od 480,02 hektara Srbija nije donela na osnovu Studije opravdanosti, koja bi sa jedne strane definisala državne projekte, ulaganja, troškove i vrednosti prenamene zemljišta, a sa druge strane različite oblike državne dobiti u budućnosti, uz definisanje potencijalnih gubitaka. Domaće naučne i stručne institucije imaju iskustva na uspešnoj izgradnji takvih studija, ali to u ovom slučaju nije iskorišćeno. Nije uzeta u obzir izuzetno važna činjenica, da bi taj projekat uništio velike potencijale za razvoj ekološkog i seoskog turizma na nivou porodičnog preduzetništva, koji jača primarnu poljoprivrednu proizvodnju i predstavlja prirodan i pouzdan način za ekonomsku i socijalnu obnovu sela.Ukazuje se i da je zbog veličine i značaja projekta eksploatacije jadarita i niza infrastrukturnih projekata koje država namerava da hitno izvede, državnu studiju o opravdanosti bilo neophodno izraditi zasebno i nezavisno, pažljivim i kritičkim preispitivanjem Studije opravdanosti investitora Projekta „Jadar“ – „Rio Tinta“.Nijedna ozbiljna država se pri donošenju tako razvojno, socijalno i ekološki važnih projekata ne sme oslanjati na studije koje su obavljene u organizaciji i finansiranjem potencijalnog investitora. Razlozi su jasni. Takve studije ne mogu biti objektivne, jer im je kriterijumsko polazište sasvim drugačije – interes investitora.U konkretnom slučaju eksploatacije ruda jadarita i Projekta „Jadar“ trebalo bi uporediti i smanjenje vrednosti bruto ekosistemskog proizvoda i očekivani porast vrednosti bruto domaćeg proizvoda. U slučajevima kada je ovaj indeks veći od jedan, ima puno osnova da se projekat iskorišćavanja resursa odbaci, jer je gubitak vrednosti ekosistemskih usluga veći od mogućeg porasta bruto domaćeg proizvoda, koji predstavlja meru ekonomskog rasta.

smatramo da je sve do sada urađeno, a i planirano da se uradi, urađeno bez oslanjanja na naučne procedure koje su poznate i neophodne pri planiranju krupnih strateških projekata bez analize, ekonomskih i socijalnih posledica sa mogućim drastičnom štetnim posledicama po državu Srbiju.Mora se primetiti i da pri donošenju nekih za državu obavezujućih i važnih odluka oko tog projekta nisu poštovane procedure koje proističu iz ratifikovane Arhurske konvencije o dostupnosti informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu po pitanju životne sredine. Zbog toga se javnost u razmatranju tako važnog, potencijalno vrlo opasnog projekta moglo uključiti na osnovu informacija koje su procurile i do kojih se mukotrpno dolazilo, a ne od države transparentno i apriori javnosti predočen način, kako predviđa ta konvencija.Da vam ne bi čitala, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Vidim kolega zahvaljujete se. Hvala i vama što ste saslušali. Jako je bitno da kada čujete ovakav tekst i ovakav zaključak, razmislite vrlo dobro kako ćete glasati.Ja ću zamoliti, naravno na kraju ove sednice, da se glasanje izvrši javnim prozivanjem, kako bi sve moje kolege ostale zapamćene u istoriji srpskog zakonodavstva i parlamentarizma kao ljudi koji su glasali za uništenje Srbije, za uništenje srpskog seljaka, za uništenje poljoprivrednog zemljišta, za uništenje, vode, vazduha i zemlje.Takođe, bih ministarki Đedović samo napomenula da je juče izrekla niz neistina na ime toga koliko su ta sela pusta. Pitanje za ministarku Đedović je, da li će upotrebiti eksproprijaciju za zemlju koja im fali, odnosno koja fali vašoj kompaniji „Rio Tinto“, a meštani neće da je prodaju?Zona uticaja rudnika prostire se na 17 sela u Loznici i pet u Krupnju, gde je zona deponije. U zoni rudnika su Gornje Nedeljice, Brezjak, Slatina, Korenita, Stupica, Šurice, Cikote, Krivajica, Simino Brdo, Filipovići, Draginac, Jarebice, Veliko selo Brnjac, Bradić Grnčara. U Krupnju, Gornje Brezovice, Krasava, Dvorska i Cerova.

skupštine.Nažalost, mi smo malopre bili svedoci da je ministarka sa svog mesta zaista upućivala veoma uvredljive, preteće i potpuno ne primerene reči Miroslavu Aleksiću, pritom izgovarajući, sram ga bilo i to na reči koje je ona juče izgovorila i ona je nudila, Miroslav Aleksić je to samo ponovio.Zaista znam da istina boli, gospođo Đedović, i znam da je jako teško objasniti građanima Srbije koji su na ivici egzistencije šta se dešava, ali mislim da ministarka i svi mi ne treba na taj način da se ponašamo, da vređamo i da pretimo jedni drugima, jer ipak treba da držimo dostojanstvo ove Skupštine, posebno ministarka vi ste dama, vama je vaš predsednik ukazao poverenje da budete tu. Prema tome, zaista vas molim da budete dostojanstveni svoje funkcije i da ne pretite sa tog mesta. **Ana Brnabić** ministarka je dama, koju vi već, evo sada treći dan napadate, napadate lično. Nemate ni jedan argument, pa onda u nedostatku argumenata, hajde da vidimo kako je obučena, neistine o tome koliko šta košta. Ne znam kakvi ste vi to eksperti za modu kada vi pogledate jedan sako i znate koliko košta, ja u tri života ne bih znala koliko košta, niti bi mi palo napamet, ali vi izgleda svi znate koliko sve košta.Pri tom sam mislila da ćete kao dama, da se javite i da zamolite vaše kolege muškarce da prekinu da je napadaju na ličnoj osnovi. Nažalost, napadale su je i žene, ne argumentima, nego na ličnoj osnovi, kako izgleda, šta je obukla, što se nikada ne bi desilo da je ovde sedeo muškarac ministar. Ali dobro, šta da radimo, nemamo tu žensku solidarnost i to je toliko.Ko

vas da ne tumačite izlaganja narodnih poslanika, vi to već radite nekoliko dana.Molim vas da ne branite ono što je neodbranjivo. Znači, ako je ministarka psovala narodnog poslanika, to treba da osudite. Ministarka mora da trpi kritiku. Ministarka je ovde zato što treba da sluša narodne poslanike i objasnite joj da smo mi kontrolni mehanizam. Ako je teško da trpi kritiku, neka podnese ostavku. Vi ste možda kontrolni mehanizam, ali niste modni mehanizam. Vi niste ovde „fešn polise“, tumačim za građane Republike Srbije, niko nema pravo lično da napada nikoga, a posebno gosta u ovom parlamentu.Da možete da se smirite.U ovom parlamentu ministarka Đedović Handanović je gost, napadate gosta i ženu u vašoj kući. Eto, tako to izgleda.Što se tiče dostojanstva parlamenta, citiraću vam još jednu knjigu koju, hajde Poslovnik niste pročitali, ovu otvorili niste, a to je Kodeks ponašanja narodnih poslanika, u kome stoji citiram istina je jedno od osnovnih vrednosti, narodni poslanici su predstavnici građana i ne bi trebalo da ih na bilo koji način obmanjuju ili dovode u zabludu. ulazimo u treći dan obmana i dovođenja u zabludu, pa vas nikada nisam prekinula, osim kada ste zaista preterali i govorili da smo se učlanili u litijumsku alijansu.Ko hoće dalje? Po Poslovniku?Izvolite.

vam.Pošto pričate o dostojanstvu za početak bi mogli da prekinete da lažete, a pre svega da se ne bavite ni mojom prošlošću, ni mojom karijerom, ni mojim obrazovanjem, jer verovatno da ste tako radili možda bi mogli da sedite na ovom mestu, ali u svakom slučaju zaista je tužno da jedan narodni poslanik jedino što ima da iznese kao argument je da mene napada lično.Pa, to govori o tome koliko vi zapravo ne možete o temi ništa da kažete. I, dalje nastavljate da ponavljate neistinu do neistine. Direktor Instituta Vinča je demantovao što se tiče radijacije, pominjete neku radijaciju. Rađena je analize radio-aktivnosti i nema nikakvih povišenih nivoa radio-aktivnosti. Prekinite da širite strah, da širite paniku, da narod obmanjujete, da i dalje pričate kako će biti nekih katastrofa. U Predlogu zakona vam stoji pogrešna informacije i o otpadnim vodama, i o sumpornoj kiselini, i o poljoprivredi, i o uticaju na poljoprivredu, i o raseljavanju. Evo, i dalje ste pominjali nekoliko nekoliko hiljada ljudi što se tiče raseljavanja, nekoliko puta sam to objasnila juče.Znači, nastavljate kampanju laži, dezinformacija, pogrešnih podataka, informacija, namerno da bi eto, tobože rekli građanima i objasnili kako se vi borite za čist vazduh, vodu, zemljište, a kao da nije stalo nikom ko radi u Vladi Republike Srbije. Pa, onda u manjku argumenata pominjete moje lične stvari, a baš bi volela da vidim, gospodine Aleksiću gde su ti računi, dajte mi da vidim na uvid, baš bih volela i ja bih volela da ste vi u pravu. Ali, nemojte da lažete, lažete u vezi toga, kako vas nije sramota. Kako vas nije malo bar sramota. Pa, mogli ste samo da se školujete i da budete bolji đaci u školi, pa možda bi mogli i vi da dostignete neke visine i veličine, što se tiče funkcija i što se tiče rada u privatnom sektoru.Nije

Ugovor je raskinut zbog neispunjenih obaveza. Znači, propao pokušaj prodaje RTB Bora.Godine 2007. pregovarala je Vlada sa &quot;Atekom&quot;, investicija od 180 miliona evra, samo.

Bora.O čemu vi pričate tačno? O tome da je prosečna plata danas u RTB Boru 144 hiljade dinara.Godine 2018. je sklopljen ugovor o strateškom partnerstvu, sa obavezom ulaganja od milijardu i 260 miliona evra. To što nije bilo ni na pameti onima koji su pregovarali 2007. i 2008. godine za prodaju RTB Bora. A do sada je uloženo preko dve milijarde dolara upravo taj kraj i podizanje industrijske proizvodnje, što je dovelo i do povećanja lokalnih budžeta, i do bolje infrastrukture, i do većih zarada i do, na kraju krajeva, povećanja cene tržišta nekretnina, jer to sve govori o ekonomskom razvoju.Eto, razvoju.Eto, to je odgovor što se tiče RTB Bora.Takođe, iznosite netačne podatke o količini nekog izvoza sirovina. Samo postavite pitanje, dobićete apsolutno sve relevantne informacije o tome šta se radi, koliko se radi i da Narodna banka Srbije ima pravo otkupa i preče kupovine, što apsolutno i radi. radi. To ostaje u našoj zemlji, apsolutno, to i jeste cilj. Da, mi punimo devizne rezerve i zlatne rezerve, one koje su povećane tri, četiri puta u odnosu na 2012. godinu.Ali, to je sve što vama apsolutno smeta i zato na kraju ne možete ništa drugo da kažete nego da neko ko je došao ovde da pre svega građanima kaže koliko se vodi jedna hajka i kampanja dezinformacija već tri godine.Na tome želite da dobijete političke poene i nastavite vaše političke karijere. E, zato napadate, nemate drugih argumenata nego da nekog napadate samo na ličnoj osnovi, opet iznoseći neistine i dezinformacije i šireći apsolutno neistine, za šta vas molim da preuzmete odgovornost, jer za sve što iznosite što nije tačno znajte da možete snositi odgovornost, kada napadate nekog lično.

Zahvaljujem.Gospođo Đedović, naravno da nisam očekivao da mi odgovorite ni sada ni na jedno pitanje, kao što niste ni posle mog jučerašnjeg dogovora i nastavljate da manipulišete.Što se tiče Bora, ja nisam pitao niti govorio o platama u Boru nego o tome kako ste poklonili zlato i bakar "Ziđin Majningu" u vrednosti od 140 milijardi. Najveće nalazište u Evropi i jedno od najvećih u svetu bakra i zlata. Odgovorite građanima Srbije zašto ste 2.000 hektara dali u vlasništvo "Ziđin Majningu". O tome govorim kad pričam o Boru.Što se tiče Loznice, što se tiče Jadra, naravno da tu ni jedan jedini odgovor ne postoji, osim ličnih napada ljudi koji brane svoju imovinu. Vi da kažete nekom da se bavi vama lično, vi koji ste juče prozivali ljude iz Jadra, njihove mrtve roditelje, koji ste tražili da vrate 5.000 evra "Rio Tintu", čitali ste tu njihove podatke, vi ste javna ličnost, ministar u Vladi, ovde ste došli da vas mi priupitamo jer vas mi i glasamo i poštujte ovaj dom ovde.Što se vaše garderobe tiče, ne zanima me, nosite šta god hoćete,

Hvala.

Nije to urađeno, a sada se kaže da moramo da nastavimo, zato što ako prekinemo, platiće ova zemlja neke silne penale.Ja ne bih rekao da je problem da li će zemlja platiti penale, pre bih rekao da ti koji nisu pitali ovaj visoki dom da li da se ide u taj posao kad je trebalo, da se plaše da će oni morati da plate neke penale.Znate, ovo dosta podseća na onaj slučaj koji smo imali sa "Megatrendom", kad je oduzeta pa vraćena dozvola onog momenta kada je vlasnik "Megatrenda" zapretio da će da saopšti ko je diplomirao kod njega. Da možda i "Rio Tinto" neće da zapreti ili je zapretio ko je kod njega diplomirao?Bilo je prilika i kasnije da se o ovome razgovara, dugi niz godina. Nije se razgovaralo, ali je pod pritiskom javnosti ova vlast u jednom momentu obustavila projekat i to je uradila Vlada sa kojom je predsedavala, koju je vodila gospođa Brnabić, a koja je danas glavni agitator za nastavak tog istog projekta.Vi ste tada obmanuli glasače Srbije i posle toga ste promenili stvari i okrenuli ste ćurak i vi ovaj mandat vlasti vršite, ne zato što ste pobedili, nego zato što ste prevarili. I zašto ste zapeli ustvari za kopanje litijuma, šta mogu da budu razlozi ako su svi ekonomski razlozi, ako su svi ekološki razlozi, protiv toga i to je dokazano ovde i ja neću u njih ulaziti i o tome su govorile moje kolege narodni poslanici, o tome su govorili ljudi od znanja i ugleda, uključujući i profesora Mijatovića, Danicu Popović, Drakulića, Šoškića.Šta od ovoga dobijaju građani Srbije, i o tome je govoreno , dobijaju samo rizik i brigu. Šta mogu da budu razlozi zašto se insistira na ovome. Mora da je to nekome korisno. Kome može da bude korisno? Može da bude korisno za odnarođenu vlast, da bude korisna za strane kompanije ili za neku stranu državu ili države.Suludo je da neko od tih koje sam nabrojao, da toliko insistira da se kopa uz objašnjenje da je to dobro za ovaj narod. Zar je moguće da oni to rade iz altruističkih razloga, samo zato što je to dobro za narod. Zar njima ništa nije dobro, zarad ove nikakve koristi Rio Tinto neće imati, zar neće Nemačka imati, Nemačka auto industrija.Na kraju zar je moguće da od toga nikakvu korist neće imati predstavnici ove vlasti? Mogu da razumem razloge kompanija i tih država, oni su legitimni, ali isto tako ti njihovi motivi da ovo rade, ne bi mogli da se ostvare da je šurovanje sa predstavnicima ove vlasti.Da sad vidimo šta mogu da budu motivi nabrojani, koji motivi ove vlasti mogu da budu, ekonomski je loš kao što rekoh projekat, ekološki neodrživ i narod se tome protivi, a ipak se insistira ti razlozi mogu da budu kao i uvek u takvim slučajevima, kada je većina naroda protiv, a vlast hoće nešto da radi, mogu da budu lukrativno korupcionaški.Neko se to ugradio, što bi naš narod rekao, može da bude zato što je neko ucenjen, da li je ili nije, vi to bolje znate. Može da bude zato što je to nekom posao, da se ova stvar odradi i možda je zato neko ovde doveden i održan na vlasti, možda je nekome posao da bude kolonijalni upravnik?Glavni protagonisti kopanja litijuma u Srbiji, konkretno iz vrha ove vlasti su gospođa Brnabić, Aleksandar Vučić, a zaslužuje i ministarka Đedović. Ima još dva važna čoveka koja bih očekivao da budu angažovani ovde, to su ministar Siniša Mali i premijer Vučević, i oni nisu toliko angažovani. Vučević, zato što radi neke manje važne poslove, a Siniša Mali zato što radi mnogo važnije poslove koji se odnose na ovaj projekat, koje nisu za oči javnosti.Mislio sam da neće zahtevati poseban osvrt angažovanje ministarke Đedović na ovom projektu, u momentu kad sam video da se ona ponaša kao volonter u kol centru Rio Tinta, ona će reći Vlade Srbije, ne pravim neku razliku, ali onda se desilo nešto drugo. Doduše, u međuvremenu se pokazalo da ministarka Đedović, Handanović, izvinjavam se, nije u stanju da reši neke stvari koje bi trebalo da reši njeno ministarstvo.Naime, pod ovom vlašću, pod ministarkom Handanović, imamo situaciju da nisu u stanju da se dostave ispravni računi za struju u Vojvodini. To se, znate, pre 100 godina, kad je Srbija već bila odmakla u elektrofikaciji, radilo mastiljavom olovkom, radilo se uspešno. Ministarka Đedović još uvek nije ovladala tom tehnikom da ispostavi račune, ispravne, makar mastiljavom olovkom, a došla je ovde da objašnjava neke druge stvari.Najveću stvari.Najveću brigu imaju ipak zaposleni u EPS-u. Nije prvi put da ima na čelo ministarstva ili na čelo firme dođe neko ko ne pravi razliku između vata i volta. Njima to njima nikakvo čudo.Bilo čudo.Bilo je tu, i biće, raznih Grčića, pod ovom vlašću, i nije bitno da li taj neko dolazi u pantalonama ili u suknji, njihov problem je što su oni tu firmu podigli iz pepela posle bombardovanja a posle ove vlasti to će biti jako, jako teško. Najgore je što taj neko sa visine dođe da podučava inženjere EPS-a kako se radi posao, jer oni to ne znaju.Ova ministarka je otišla korak dalje, odlučila je da podučava narodne poslanike, sa visine, šta je država, šta su kritične sirovine tvrdeći da će one trajati još 20,30 godina i da to mora da se zgrabi.Ministarka je pobrkala ulogu koju ovde zastupa, u ovom visokom Domu, i onu koju može da ima na nekom drugom mestu. Te kritične sirovine su tu i ostaće i biće. Njih žure da zgrabe oni čije one nisu. To su naše sirovine, mi ne moramo da ih grabimo.Ministarka je dozvolila sebi da prebira po imovini meštana Gornjih Nedeljica, a ispričaću vam nešto zbog čega bi trebalo da bar razmislite da li je to primereno.Razgovarao sam sa jednim od meštana Gornjih Nedeljica, kad sam bio tamo pre nekoliko dana. To je jedan od ljudi koji nije previše eksponiran medijski, ali pripada toj grupi ljudi koja se bori za ovo. Visoko je obrazovan, živi od rada na svojoj zemlji. Rekao mi je – ja sam uradio sve kako treba u životu, po redu. Završio sam škole, odslužio vojsku, oženio se, imam decu, stvorio domaćinstvo, sve svojim rukama i to dobro funkcioniše. Išao sam u rat kad su me zvali, odazvao sam se.Jel možete da ućutkate gospodina?Ja sam ovoj zemlji dao sve što je od mene tražila i kad je god tražila, ja od ove zemlje, od ove države nikad ništa nisam tražio. Oni su došli sad da traže od mene, ja im to ne dam.Znate, ministarka, taj čovek je ovoj državi dao, kao što rekoh, sve što je od njega tražila, a šta ste vi ovoj zemlji dali? Vi ovoj državi niste dali ništa. Svojevoljno ste se odrekli i njenog državljanstva iz privatnih razloga i zbog svoje karijere,

Morali ste ponovo navrat na nos da tražite da vam vrate to državljanstvo dan pre nego što ste postali ministarka. Niste vi zalepili francusko državljanstvo za srpsko nego ste se srpskog odrekli i ponovo ste tražili da vam se vrati. **Elvira

sad, to što ste uradili za svoju karijeru, to na stranu, šta ste uradili za ovu državu? Putovali ste tajno sa Aleksandrom Vučićem da pregovarate sa Rio Tintom, kao što sam juče rekao, u momentu kad je Vlada u kojoj ste vi sedeli zvanično zaustavila taj projekat.Ministarko, ništa vas ne kvalifikuje da se ponašate u ovoj Skupštini na način kako ste to uradili, ni posao koji radite, ni znanje koje ste ovde prezentovali, ni stvari koje zagovarate, ni odnos prema Srbiji koji ste pokazali.Kaže ministarka da je bivša vlast toliko zaorala sa Rio Tintom da sad mora da se nastavi. Pa, zar bivša vlast nije zaorala jedan uredan izborni sistem, jednu demokratiju, što s tim niste morali da nastavite? To ste mogli da porušite?Kaže kako je Vučić izjavio, kaže ministarka, kako je pogrešio što je dozvolio da se obustavi projekat Jadar. Ministarko, nikoga se ne tiče šta Vučić misli na tu temu. On nema nikakve nadležnosti. Potpuno je irelevantno šta on kaže, nenadležan je. Samo se gura gde mu nije mesto. Iskreno, na način koji to vi ovde prezentujete, nije važno ni šta vi kažete.Za vas je ovo samo crtica u karijeri, a za ljude u Gornjim Nedeljicama ovo je pitanje života, i ne samo za njih, za sve nas.Vi ste se ovim nastupom kvalifikovali za ulazak u SNS, ako već niste, dišete za vrat Ani Brnabić. Čestitam.Vučić je veoma angažovan na ovom projektu, sledeći akter u ovom poslu, doduše, mnogo više u spoljnim poslovima, nego u odnosima sa domaćom javnošću. Taj pokušaj da ode u Nedeljice i Loznicu da razgovara sa ljudima završio je razgovorom sa ljudima u uniformi. Posle njegovog bivstvovanja tamo, podrška iskopavanju je ostala 25%, a protivljenje 60%. Poraslo je sa 55 na 60. Bolje da nije išao tamo ili da je potražio neki drugi narod.Što se tiče spoljnog angažovanja, pre neki dan je bio u Hamburgu. Videli smo kako to izgleda. On je otišao tamo na konferenciju koja se ticala održivosti. On je mislio da je to konferencija održivosti na vlasti uz pomoć Šolca.

vreme.Iskreno, ja sam se ponadao da će Aleksandar Vučić tom prilikom da bar dozvoli Šolcu da ga čeka dok je on u kolima da krene, da Šolc malo beži, ipak je Vučić naš, kakav takav je. Ništa od toga nije bilo.Što bilo.Što se tiče tih spoljnih angažovanja Aleksandra Vučića, bilo je još nekih. To je ovaj sa šeikom u Beogradu, koga on naziva svojim bratom. I on tom bratu kaže – Srbija je tvoja druga kuća. Ko je on da Srbiju nekome daje kao drugu kuću? Može da mu da svoju kuću iz Jajinaca. On je njemu brat. Onda ode bratu da pokazuje toalete u hotelu „Sent Ridžis“. Pa što ga nije odveo da pokaže toalete u beogradskim školama?

šeiku.Konačno, gospođa Brnabić, najveći rudar među političarima, najveći političar među rudarima. Toliko se angažovala na promociji litijuma da ne stiže da radi svoj posao.

Umesto da dostojanstveno vrši svoj posao ovde, ona se ponaša kao IC mamac, ispred Vučiića, bacaju se na napade koji idu ka njemu. To je njen posao.S

opomenu?Gospođa Brnabić je neko, kao što rekoh, koja je bila glavni protagonist svih ovih dana nastavka ovog projekta, a kao predsednica Vlade je obustavila taj projekat. Ona je od ove Skupštine napravila rijaliti. Pitanje je dana kada će se glasati SMS-om, da se vratim na SMS, za izricanje opomena u ovoj Skupštini.(Narodni poslanici

Molim vas nastavite. Pokušavam zvoncem da utišam ostale poslanike i da čujem šta govorite.(Narodni poslanici dobacuju.)Molim sve narodne poslanike i vas koji vičete i drugu stranu koja je glasna, da se utišamo. Nema potrebe. Čujem. Nastavite molim vas.

i onda ode na opskurne televizije da bi se rugala na račun svojih kolega narodnih poslanika. Sa Sarapom razgovara kao sa pijanim društvom ispred seoske prodavnice uz pivo. To je sramota. Gospođa Brnabić je izgleda potpuno izdangubila to vreme koje je provela u Velikoj Britaniji. Mogla je bar da prođe pored britanskog parlamenta da nešto vidi. Ako to nije stigla, mogla je bar da zamoli gospođu Raguš, 15 minuta, da joj objasni kako se ovo radi, ona to zna.Na kraju, gotovo je neverovatna neverovatna činjenica da će gospođa Brnabić postati najuspešnije političko dete, doduše posle Aleksandra Vučića, najuspešnije političko dete Vojislava Šešelja. On joj se divi zbog ovakvog ponašanje u Skupštini. Pozivam gospođu Brnabić da siđe sa planine Jadar, jer koliko je Jadar planina, toliko je ona Mojsije i da te ploče koje nosi u rukama, koje joj je Vučić uručio, nose zapovesti samo za nju, ni za koga drugog, ni za narodne poslanike ovde, ni za građane Srbije.Što se tiče Evropljana koji su drugi osumnjičeni za korist od ovog projekta, umesto građana Srbije, red bi bio da ih priupitamo - kako to Srbija ne može u Evropu, jer nije ispunila uslove iz Poglavlja 23, 24, a može da kopa litijum iako nije ispunila uslove iz poglavlja 27? Kako to da sada veruju Vučiću da će sada ispuniti sve ono što obeća, ili potpiše ili ne potpiše, a videli su posle svega da to što im je obećao da više neće krasti izbore da baš nije ispunio, samo im ovo obećava, i u to veruju.Na kraju reference onih koji nam nešto obećavaju i kažu da će sve biti u redu. Evropljani su pričali da Evropi treba Srbija, a sada javno kažu da moraju da sarađuju sa autokratom, časte vašeg dosadašnjeg predsednika titulom autokrata i kaže da moraju sa njim da sarađuju jer im trebaju sirovine. Važniji im je litijum u njihovim kolima, nego demokratija u Srbiji. Nama je važnija demokratija. Sada je bar jasno da ovaj režim uživa njihovu podršku mnogo više nego podršku građana. Dobro je da to narod Srbije vidi, da zna Srbija ima kolonijalnu upravu i kolonijalnog upravnika.Što se tiče Rio Tinta, ona ima mnogo referenci, neke su dobre, neke su loše, ima neke koje ne postoje i neke koje postoje. Ona koja ne postoji je ona da nikad nigde nisu kopali rudu koja sadrži litijum. Nikakve reference nemaju. Od referenci koje imaju pomenuću dve. Jedna je ona kad su uništili svetsko kulturno nasleđe staro 46 hiljada godina, aboridžinsko, i sada mi treba da im verujemo da će čuvati zasade soje i kupusa u Nedeljicama. Druga referenca je ona iz Gvineje kada su platili taj mito i platili penale za to, uz molbu da će to da plate ali da se kaže da ne priznaju i da ne opovrgavaju činjenicu da su nekoga podmitili. Nejasno je da li je taj mito isplaćeno u ratama ili jednokratno. Ja verujem da je gospodin Siniša Mali to podrobno proučio pre nego što je krenuo u poslovanje sa Rio Tintom.Miki Aleksić je pre neki dan ovde podrobnije govorio o ovoj referenci Rio Tinta i posle toga se predsednik Vučić osetio prozvanim da mu odgovori,

Tema nije bila geografija. Vučić je odgovarao geografiju i pao. Tema je bila korupcija, da je odgovarao, to bi položio. Vlast u Srbiji ima samo jednu referencu i to je referenca Kosova, na toj referenci ste prevarili narod. Zašto bi vam verovali

ali zaista ste morali da prekinete govornika koji je prekršio sve članove ovog Poslovnika, 106, 107, sigurno, da ne nabrajam sve ostale.Govornik mora da se drži tačke dnevnog reda o kojoj se raspravlja. Prethodni govornik je 18,5 minuta pričao o ličnim stvarima, prozivao poslanike, prozivao ministarku, prozivao predsednika Republike, i to sve na ličnoj osnovi, insinuirao nekakav kriminal, nekakvu korupciju, predstavljao sebe kao zaštitnika, kao nekoga ko će da brani ljude iz Gornjih Nedeljica. Čovek nije zaštitio ni svoj Knin u kome je rođen, iz koga je pobegao. Tu ste morali prvo da ga opomenete, da ga podsetite na istoriju onoga što je on radio, na istoriju beščašća.Zašto dopuštate ovakvim ljudima da ruže ovaj dom, da ruže dostojanstvo da predstavljaju građanima Srbije poslanike, ministre na najgori mogući način, da predsednika Republike proziva neko ko ni cipele njegove ne može da nosi, ko treba da stoji mirno kada predsednik Republike ovde uđe, da se zahvali građanima Srbije što su pogrešili i glasali za njih zato što su sve vreme u kampanji širili mržnju prema tom Aleksandru Vučiću, pa su oni dobili glasove upravo tih ljudi koji ophrvani mržnjom sa određenih televizija na kojima oni gostuju, sa kojih oni ne silaze, u kojima pričaju sve što je najgore, u kojim se koriste samo laži i insinuacije, izmišljotine? Ovo je najgori govor koji sam ja slušao a od 1997. godine sam u ovoj Skupštini.Molim vas, ne želim da se izjasnimo o ovome, vodite računa da ovakvi ljudi moraju biti prekinuti. Hvala. Kao što ste videli pokušala sam da vratim govornika na temu dnevnog reda i da ne idemo u lične uvrede.Videla sam povrede Poslovnika, ali u elektronskom sistemu jedino vidim Slobodana Ilića.Da li želite povredu Poslovnika?Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, morali ste da upozorite narodnog poslanika Bakareca… **Elvira Kovač** Član Poslovnika koji sam povredila? **Slobodan Bio je malopre, ne možete ponovo. **Slobodan Ilić** Član 109. Izvinjavam se.Ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze, bili ste dužni da ga upozorite. On je upotrebio strašnu psovku i uvredu na račun srpskog generala Zdravka Ponoša. Rekao je da je ustaša. Kako ste mogli da to prećutite? Kako ste mogli da prećutite da srpskom generalu koji je ratovao na Kosovu i Metohiji i u Krajini neko kaže da je ustaša? I to mu kaže onaj čiji je deda poginuo u Jasenovcu tako što je pao sa osmatračnice.

Gospođo Kovač, član 27. Vi se starate o primeni ovog Poslovnika. Ako niste u stanju da vodite sednicu, prepustite nekom drugom da vodi sednicu. Čuli smo strašne uvrede, pravite se pravite se da ne čujete sve vreme, omalovažavate i opominjete poslanike opozicije. Sve vreme tolerišete ponašanje poslanika vlasti.Molim vas, ukoliko ne možete da vodite sednicu, prepustite mesto, tu je gospođa Paunović, ona to bolje radi od vas. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Po

108.Prvo, da kažem da je ovo zbog građana,, pošto ne mogu da čuju, predsedavajuća.Druga stvar, ne kriši, to ovaj što se zavetovao, pa se odzavetovao, da mu objasnim da ne kriše poslanici Poslovnik, nego stvar, stvar je jako ozbiljna verujte po našoj proceni, kao što je kolega već rekao, jer nije normalno, nije dopustivo, nije moguće da niste čuli šta je Bakarec izgovorio ovde čovek je rekao kolegi poslaniku koji je govorio o Zdravku Ponošu, srpskom generalu - ustaško đubre, tako mu je viknuo svom snagom. Vi to naravno niste čuli, svi su to čuli ovde. Pravite se da ne čujete tako užasnu kvalifikaciju koja je time teža što dolazi i upućena je čoveku koji je poreklom iz Knina. I vi to ćutite, kolege ćute sa druge strane, dodaju, terciraju i vas pitam, ako ovo propustite i dozvolite ovakve uvrede, onda zaista nikakve granice više nema. I ja vam kažem ne ulazeći uopšte u druge stvari koje stalno dobacuju, ne ulazeći uopšte u ove bestijalne uvrede i sve drugo, ali reći narodnom poslaniku iz opozicije da je ustaško đubre i da vi ćutite na to, da ne reagujete, da se pravite da ne čujete hiljaditi put, to baca ovaj dom ispod svakog nivoa i to uništava mrvice dostojanstva koje su ovde posejane daleko pre vas.Ne tražim da se Skupština izjasni. Kada bi se malo smirile strasti, ne bi svi istovremeno vikali, verovatno bi predsedavajućem bilo lakše da sve tačno čuje, koji se koncentriše.Povreda Poslovnika, Miroslav Aleksić.Izvolite.

Aleksić** Molim vas, brzo ću završiti.Ovo što su rekle moje kolege, pridružujem se. Nikada se nije desilo da na ovakav način neko dobacuje poslaniku i da naziva generala Ponoša ustaško đubre. To je čovek rekao, svi su čuli, i to je rekao Bakarec je to rekao. Morali ste da hitno prekinete sednicu, da mu izreknete opomenu zbog toga. To je sramota. Sramota je za ovaj dom i molim vas zaista, evo tu je predsednica parlamenta, probajte barem malo da upristojite ljude koji na takav način vređaju i dobacuju ljudima. (Ne.)Znači, govornik, narodni poslanik Ponoš je izazvao nekoliko replika. Daću reč redom.Nataša Jovanović Poslovnik i dalje? Ukazujete na istu povredu? U redu je, mislim da bi trebalo da pređemo na replike.Reč ima narodni

Jovanović** Evo, samo da se umiri Lazović. Lazoviću umiri se.Znači, član 27.

predsedavajuća u ovom trenutku, petoro poslanika iz opozicije je nekoliko puta ponovilo da je čovek ustaški general, znači, ustaško đubre. Ustaško đubre - pet puta smo čuli. Ja ne mogu da verujem kako vi niste prekinuli te ljude koji to misle o Zdravku Ponošu? To je prosto neverovatno.Ja vas molim da sledeći put reagujete, jer je neophodno da se održi mir u sali, a znate šta, ja poštujem to što njegove kolege to o njemu tako misle, ali ipak, znate, radi dostojanstva Skupštine

(Ne.)Samo da naglasim narodnim poslanicima, svima ću dati reč, ali ako zloupotrebljavate oduzeću vam vreme od vremena poslaničke grupe, ako ukazujete na istu povredu Poslovnika.Odustali su. Dakle, nemam više nikoga u sistemu, osim replika.(Dalibor Jekić: Poslovnik.)Prekidate zato što ispadate iz sistema.Reč ima Dalibor Jekić.Odjavite se pa se prijavite ponovo. Sistem je prepun. Poštovana predsedavajuća, član 111. član 113.Poštovana predsedavajuća, vama se obraćam, skoncentrišite se na moje izlaganje. Član 111. član 113. Pitam vas – zbog čega niste primenili ove članove, zbog čega niste isključili poslanika se sednice, zbog čega mu niste izrekli opomenu kada su se stekli uslovi zbog vređanja koje je uputio drugom narodnom poslaniku?Pored toga što niste čuli tog poslanika, niste čuli ni druge poslanike koji su dobacivali da su neki lobisti NDH, pojedinci koji su sada prešli iz trećeg reda u prvi red nazivali su poslanike – konjinama. Izvinjavam se javnosti zaista ovo je neprimereno i nedolično. Zašto ne izričete opomene? Nemoguće da ništa niste čuli. Ako niste čuli Bakareca, nemoguće da niste čuli druge poslanike. Primenite 111. obzira što sam rekla da ako zloupotrebljavate, oduzeću vam vreme, vi nastavljate.Tako da, idemo dalje, replike, složićete se. Neću vam oduzimati vreme. Svi ste ukazali.Pravo na repliku

frustracija ogromna, da se kao kula od karata srušila ideja da će na ovoj temi neko nešto da poentira politički. Oni se sada međusobno nadgornjavaju i ovo čemu mi sada prisustvujemo to je njihovo takmičenje ko će među njima da se predstavi građanima kao odvažniji, valjda, nekakav branitelj, da kažem rečnikom koji razumeju, branitelj Nedeljica ili više čega, šta već oni kažu da brane.Dakle, u izlaganju koje smo čuli od ovlašćenog predstavnika šta je to već, ni reč o zakonu, poslaničke grupe, ni reč o zakonu. Toliko im je stalo do zakona. Zakon su potpisali, zakon su predložili, ali o zakonu čovek nije rekao ni reč.Pričao je o svemu i svačemu. Pričao u suknjama, haljinama, sastancima, ovome, onome. Ni o čemu ni reč. O zakonu – zašto bismo mi trebali taj zakon da usvojimo, zašto bismo mi kao poslanici većine za taj zakon trebali da glasamo. O tome nismo čuli ni reč. Zašto? Zato što argumenta ni nema. Prosto, argumenta ni nema.On postavlja pitanje šta je ko uradio za ovu državu? Kaže ministarki da ništa nije uradila za ovu državu. On je za ovu državu svaki put pobegao kad je mogao. Dakle, svaki put kada je mogao da pobegne, on je pobegao. Jedan je od retkih oficira JNA, rođen na teritoriji Republike Srpske Krajine, koji nije prihvatio da ode u vojsku Republike Srpske Krajine, nego je pobegao za Beograd.Kada već priča o suknjama, baš pod takvu suknju se sakrio i čekao da rat prođe, svaki put kada je ova zemlja ginula.Najzad, što se tiče toga, a pošto vidim da vam je to poslednjih dana tema, pa jedan hoće da se kastrira sam, a drugi traži ko je kastriran ovde, ja vas molim da obratite pažnju na to. nisam zainteresovan za tu vrstu provera. Vidim da je to neka frojdovska omaška i Frojd je očigledno bio u pravu, a i ona Tomina izjava, Tome Momirovića, o dva jaja dnevno izgleda da dobija potpuno drugu konotaciju iz usta opozicije. Hvala.

Brnabić** Hvala vam.Ja primećujem da je frustracija velika, ogromna, deluje da se čitava ova tema opozicije, koja kaže da je borba njihove generacije raspada kao kula od karata, zato što se nisu udostojili, ne samo da se pojavljuju svako jutro na sednici, već i da se prijave za tu sednicu, pa argumente nemaju, spali su sada na lične napade, a o zakonu ništa nismo ni čuli.Ali, meni je važno da kažem građanima Republike Srbije da podsetim, pošto je prethodni govornik govorio da se nije razgovaralo dugi niz godina o projektu. Evo, kako se razgovaralo o projektu. Ja mislim da se ni o jednom projektu više u Srbiji nije razgovaralo u poslednjih 20 godina.Evo, vidite 2011. godina u svim medijima Vlada Mirka Cvetkovića „Rudnika Jadarita na stogodišnjicu Cerske bitke“, pa onda imate „Otvaranje rudnika Jadarita“, ponovo 2014. godine na stogodišnjicu Cerske bitke, zato što je tada stranka na vlasti mislila da je toliko važan i strateški bitan. Evo, ovde mi je 2011. godina, vidite u svim novinama „Niče gigant u dolini Jadra“, eto toliko se nije razgovaralo.Da vam kažem nešto o tome kako su na to reagovali meštani. Kaže Milenko Đurić, predsednik mesne zajednice Draginac – otkrivanje jadarita već daje boljitak. Petnaestak ljudi iz sela radi na bušotinama

po aru, a kamoli više. Ima mnogo ljudi koji bi zemlju prodali za te pare, ali ne mogu, jer nema kupaca, kaže Đurić.Meštani sela Slatine kažu da je čim su ovi što buše dali tolike milione i to dugo ostali ovde, stvar ozbiljna i tvrde da će ove godine biti žestokog bušenja itd, itd. Za Za Jadarit daju još 27 miliona, samo još sekund pošto je dobro da čuju ljudi te stvari, pogledajte samo ovo, „Jadarit ostaje naš“. Godina 2010. ljudi, „Jadarit ostaje naš“ i to je ono što oni hoće da kažu. Mora da ostane njihov, to je čitava poenta. Hvala.

Hvala prvo za reč predsedavajuća.Teško mi je da u ovom zaista niskom standardu predsedavajući koji vode ovu sednicu, moram baš vama da uputim ovu kritiku, zato što ste u prošlosti ipak neki nivo ovde držali.Član 108. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Smatram da se ne starate na pravi način, smatram da ste potpuno dali vladajućoj većini, gledate kroz prste na katastrofalno ponašanje koje je ovde možemo da vidimo, nemojte da gledate barem u nas kada sa ove strane dolaze urlici, kada dolaze uvrede, kada dolazi ovo što smo morali da čujemo od najgorih među njima da se na stravičan način optužuju poslanici opozicije.Molim vas, da dobar standard vođenja ove Skupštine, koji ste pokazali ranije, vratite nazad i da uputite opomene onima koji su najodvratnije uvrede govorili u ovom domu Narodne skupštine. Hvala vam. Ne moramo da se izjasnimo. Zahvaljujem.Sam da vidim osnov.Ponoš, replika verovatno.Da li ima Poslovnika, a pre toga izvinjavam se prioritet je povreda Poslovnika.Narodni poslanik Zoran Lutovac.

Član 27. – mislim da je potpuno nedopustivo da se na ovakav način vređaju poslanici, da se jednom srpskom generalu govore ovakve odvratne reči.Dakle, te odvratne reči govore onom ko ih je izgovorio, a ne o generalu. Da, da, zahvaljujem, da želite da se izjasnimo.Narodni poslanik Zdravko Ponoš, pravo na repliku.Izvolite. Hvala.Zbog čega nije bilo potrebe da odgovorim gospođi Brnabić, da detaljnije ulazim u neke stručne stvari i ekonomske i ekološke, mislim da su o tome dosta dobro i podobno govorili ljudi koji su veoma kvalifikovani i ja njima verujem. To su kao što rekoh gospodin Drakulić, gospodin Mijatović, profesor Danica Popović i profesor Šoškić. To su ljudi koji iza sebe imaju impresivne karijere. Mnogo toga su napisali, ostvareni su u naučnom svetu i nisu morali da se hvale sa tim šta imaju i koliko su bogati. Ja njima verujem, ne verujem ovima kojima je to glavna referenca koliko su se obogatili u međuvremenu.Što se tiče transparentnosti, zašto niste pokazali ovaj projekat koji ste u međuvremenu obustavili u Valjevu. Ministarka kaže juče da se tamo ništa ne radi, ali radilo se od 2015. godine. Ko je ovu firmu Eurolitijum doveo u Srbiju? Ko je tada bio na vlasti? ju je doveo i ko ih je oterao i zašto? Ovde u prilogu piše ko su učesnici u projektu, pa nabraja, ogromna lista. Piše i gospođa Brnabić, kao predsednik Vlade, piše i direktor RTS, Bujošević. Zanimljivo.To gde sam ja bio u toku rata, to svakako možete da pogledate u vojnim arhivima, pogledali ste, to što ste našli ne smete da kažete, jer vas demantujete. Što se tiče mene, recite slobodno, vi otkrijte vojne tajne, ja sam radio svoj posao. Imate jako dobro tamo zapisano gde sam bio. U međuvremenu nemam i dalje problem odavde da vidim ko govori i sada kada je sišla dole gospođa Brnabić da govori u ime vaše poslaničke grupe, znam da je to mnogo čvršći i jači glas nego ovaj drugi koji čujem. Pravo na repliku, Ana Brnabić.Izvolite. **Ana Brnabić** Hvala zato što se još jednom pokazala razlika između odgovornosti koju imamo mi i odgovornosti bivše vlasti između 2000. i 2012. godine.Dakle, mi smo neka istražna prava davali, istina je i onda smo ta istražna prava povlačili i ukidali, kao što se desilo recimo sa upravo tim istražnim pravom koje ste sada pogledali, za razliku od njih koji su nakon što su dali istražna prava 2004. godine promenili zakon 2006. godine da oduzmu državi mogućnost da za sebe zadrži eksploataciona prava ili da raspiše tender, pa ko da bolje uslove za ovu državu i naš narod. Već su 2006. garantovali da onaj ko ima istražna prava, ima i eksploataciona prava. To im nije bilo dovoljno, pa su 2011. godine ponovo promenili zakon da to načelo dodatno učvrste, a onda su i 2012. godine doneli nacionalnu strategiju o državnom upravljanju mineralnih resursa i dobara gde su imenom stavili Rio Tinto, a ovo je projekat kao jedan od samo 14 prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Mi smo neka istražna prava nekad davali. Ista ta istražna prava povlačili i ona više ne važe. Dakle, duboka je razlika odgovornosti između vas i nas, ali u redu. pitanje za vas – zašto ste toliki politički rijaliti? Što ste toliki politikanti? Ono što ste rekli da je prioritet i najveće bogatstvo bilo do 2012. godine, sada kao ne valja za Republiku Srbiju. To pokazuje neozbiljnost, neodgovornost i politikanstvo ljudi iz opozicije. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministarka, pa idemo dalje na ovlašćene.Izvolite. i zapravo razobličio sve lažne ekologe, tako da mogli ste slobodno da ga citirate, ali to niste.Bavili ste se u svom vremenu apsolutno svim i svačim, osim teme, odnosno izmene zakona, ali evo da vam samo pojasnim što se ekonomskog i strateškog interesa Srbije tiče, mi smo apsolutno u tome jasni, a to je da se ona razvija kroz proizvodnju i katoda i baterija i električnih automobila, a to bi bilo nemoguće bez kritičnih sirovina.Litijum imamo, i to overene rezerve, gotovo najveće u Evropi. Ako studije pokažu da je bezbedno da se eksploatiše, to će se uraditi i po srpskim zakonima, ali pre svega po evropskim standardima, što smo i pokazali, pre svega potpisivanjem memoranduma sa EU, gde su bili i direktori najuglednijih automobilskih giganata na svetu, među kojima je i „Mercedes benz“. Ali to vam očigledno toliko smeta, jer je bilo tako nešto nezamislivo da izvršni direktor „Mercedes benza“ dođe u Srbiju za vaše vreme.Uskoro počinje proizvodnja električnih vozila u Srbiji. Dakle, pokazala sam i ekonomske analize i efekte koji jasno i nedvosmisleno kroz brojeve pokazuju eventualne doprinose koji idu i do 12 milijardi evra godišnje, koji donose 20.000 radnih mesta, neizmerno veće plate, neizmerno veće prilike za zapošljavanje, nekoliko puta uvećane budžete opština i gradova u zapadnoj Srbiji, i to je interes. Interes je da se zaposli 20.000 ljudi, sa prosečnom platom većom od 1.400 evra, da se opštine i gradovi razvijaju, da Srbija ima u svojoj zemlji proizvodnju električnih automobila ili da piše negde mejd in Srbija, kako je neko nekada rekao.Ne znam šta je tu toliko nejasno, osim da ne možete to da zapamtite već tri dana, a da pritom pominjete ekonomske analize, ne ulazim uopšte u stručnost tih ljudi, samo iznosim činjenicu da je dinar devalvirao za vreme njihovih funkcija 10,5%, za samo dve godine. Eto, toliko o tim funkcijama. Bavili ste se „Elektrodistribucijom“, a meni ste upućivali pitanja kao da se Ministarstvo bavi izdavanjem računa i ostalim stvarima.Žao mi je što niste uspeli nijedno pametno brojilo digitalno da ugradite, za koje ste se zadužili 80 miliona evra, lično 2011. godine, ta Vlada, ali nije uspela nijedno da ugradi, iako je pokušavala. Mi smo započeli najveću modernizaciju „Elektrodistribucije Srbije“, sa preko 400 miliona evra ulaganja. Da, i oni će dati efekata, da, nijedan jedini građanin Srbije neće biti oštećen. Bavili ste se i tim temama, umesto da se bavite Predlogom izmena zakona, za koji kažete da je generacijski poduhvat, a razvijali ste projekat onoliko i izdavali dozvole dok ste bili na vlasti.Takođe, i dalje se bavite mojim privatnim i ličnim stvarima, neutemeljeno, neargumentovano, iznosite netačne podatke opet, a da poznajete i malo zakone Republike Srbije, znali biste da to što ste rekli nije apsolutno tačno. Zamolila bih vas da se vratite na temu, da se bavite temom. Ako imate argumente, da ih iznesete i da prekinete i dalje da iznosite neistine i da se bazirate na nekakvim informacijama koje apsolutno nisu tačne, niti su utemeljene, niti imaju bilo kakvo uporište u bilo kojoj studiji koja je objavljena i koja je verodostojna.To što se tendenciozno, veče pred skupštinskih rasprava, objavljuju ekonomske analize koje ne mogu čak ni da pogode koliko bi iznosila rudna renta, pa da izračunaju koliko bi to iznosilo po glavi stanovnika, takođe da niste mogli ni visinu te iste rudne rente da u Predlogu zakona pogodite. Molim vas da prekinete da iznosite i dalje neistine koje se i dalje ovde čuju u ovom domu. Hvala vam. Hvala.Kolega Milivojević tvrdi da ima pravo na repliku, jer ga je gospođa Brnabić pomenula, odnosno DS. Bivša vlast Bivša vlast sam čak i ja, kolega Milivojeviću. Ne možemo na osnovu toga.Idemo dalje, nestrpljiv je kolega Lazović, ali pre toga ovlašćeni predlagač Danijela Nestorović. Izvolite.Oprostite, gospodine Milivojeviću, ali na osnovu bivša vlast, ne možemo. Hvala vam. Kako ništa nismo čuli novo od ministarke Đedović, ovde se ponavljaju već danima jedne te iste rečenice koje su izgleda napamet naučene, pročitane s telefona ili kako god već.Imam već.Imam jedan zadatak, a to je da prenesem sve ono što građani misle o ovome što se dešava u Skupštini, jer svođenje rasprave o ovako bitnom i važnom zakonu koji se odnosi na građane Republike Srbije i na zdravu životnu sredinu svakako predstavlja nešto što je nekome bitno. Očigledno da svođenje rasprave na lični nivo odgovara vama, iako je to jedino što imate da zamerate ovom zakonu i opozicionim narodnim poslanicima, onda je to fenomenalno.Ja ću u tom slučaju pročitati pismo čoveka koga je ovde svako od vas, a i predsednik, nazvao neznalicom Ratko Ristić. „Nikada nisam bio ubeđen da je Vučić Aleksandar bio najbolji student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali sam duboko prožet osećanjem da je postao najveći prevarant sa diplomom cenjenog fakulteta u istoriji Srbije.Mešavina vašarske predstave i vodvilja, čemu je cela Srbija prisustvovala tokom direktnog prenosa, u subotu 7. septembra 2024. godine, ostaće primer iskazivanja nekontrolisanog ličnog samoljublja i pokušaja potčinjavanja čitavog jednog naroda profitnim interesima rudarske korporacije. Kao glavni glumac tragikomedije, pokazuje sav besmisao svoje manipulativne otužne i zanemarujuće vladavine i izlio najdublji prezir prema srpskom čoveku, iskazujući bahati diletantizam i zastrašujuću upornost u nametanju projekta koji narod

onaj koji štiti jadne bogate od zlih siromašnih iz stripa Alana Forda, glumeći strogoću prema predstavnicima „Rio Tinta“, uz izveštačenu mešavinu razumevanja, prekora i kritike prema prisutnom

koji je izrekao nekoliko obećanja u vezi bezbednosti građana, zadržavanja poverenja ljudi, nadzorne aktivnosti od strane lokalne zajednice, otvorenih i iskrenih razgovora sa svima, priznanja i ispravljanja grešaka.Posle

toksičnog otpada svake godine, sa jalovištima visine preko 330 metara, odakle se oslobađaju olovo, živa, arsen, kadmijum, što za posledicu ima više od hiljadu preranih smrti svake godine. Lekarska komora Solt Lejk Sitija svake godine šalje žalbe Vrhovnom sudu SAD bezuspešno. Tako je u SAD-u, a šta bi bilo u Srbiji?Na pitanje iz publike zašto kompanija ne rudari u Danskoj, Stausholm je dražesno rezigniran utvrdio kako Danska nije bogata mineralnim resursima kao Srbija i, naravno, slagao. Uvidom u publikaciju, u čijoj izradi su učestvovale, pored svih nordijskih zemalja, i danske stručne službe, stručne službe, navedeno je prisustvo sledećih mineralnih resursa na području Grenlanda: antimon, tungsten, barit, berilijum, kobalti nikl, fluorspar, galijum, germanijum, grafit, hafnijum, indijum, litijum, niobijum, fosfati,

Aleksandar Vučić zapomaže o arbitraži i mogućoj odšteti „Rio Tinta“, neka prouči nedavne događaje u Portugaliji, gde je zbog korupcije u vezi otvaranja rudnika litijuma premijer Antonio Kosta podneo ostavku.

Aprila 2022. Godine, vlada Meksika je izmenila zakonsku regulativu, kako bi proglasila litijum za nacionalni resurs i ukinula sve dozvole za istraživanje i eksploataciju litijuma, koje su do tada posedovale strane rudarske kompanije.Kompanija "Rio Tinto" bila je upletena u veliki korupcioni skandal u Kini kada su četvorica njenih rukovodilaca uhapšena i osuđena na zatvorske kazne u rasponu od sedam do 14 godina, a posrednik u popravljanju odnosa bio je bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer, naravno, uz odgovarajuću novčanu Srbija treba da tuži "Rio Tinto" zbog evidentnog kršenja niza propisa, manipulacija isplakom kao opasnim rudarskim otpadom, finansijska malverzacija i zagađenje životne sredine. Već plaćaju odštetu seljacima za prinose uništene zagađenjima.Aleksandar Vučić i njegovi sledbenici, plaćenici "Rio Tinta", vidljivi i nevidljivi, pokušavaju da nametnu imperativ dijaloga o Projektu "Jadar", zasnovan na stručnim argumentima i uz puno učešće naučne zajednice. Savesni i nekorumpirani srpski naučnici već odavno su rekli šta misle o projektu.Navodim nepromenjiv stav od maja 2021. godine, svetski referentnog srpskog konzorcijuma institucija koje se bave živim svetom, predvođenog Biološkim fakultetom univerziteta u Beogradu. Zbog očekivanih ireverzibilnih nepovratnih promena u pojedinim eko sistemima, kao i rizika od značajnog ugrožavanja živog sveta Jadra, Drine i nizvodnih vodotokova, optimalna i osnovna mera za sprečavanje negativnih posledica na stanje biodiverziteta na ovom području je odustajanje od planirane eksploatacije i prerade minerala jadarita. Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu jasno je iskazao stav protiv otvaranja rudnika "Jadar".Vrhunski srpski hidrogeolozi su više puta ponovili da će posledice rudarenja prerade rude i deponovanja jalovine trajno ugroziti poslednje velike rezerve kvalitetnih podzemnih voda zapadne Srbije, u Podrinju i Mačvi. "Rio Tinto" eksperti još uvek nisu objasnili gde će to smestiti deponije jalovine na 553 hektara, sa više desetina miliona tona toksičnog otpada.Krajnje otpada.Krajnje je vreme da se skine oznaka poverljivosti sa ugovora i projekata koji su za "Rio Tinto" realizovali Rudarsko-geološki fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-metalruški i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, a posebno da se isprate tokovi novca prema privatnim firmama univerzitetskih profesora, kao i isplate autorskih honorara pojedinaca, posle čega će svima biti jasno poreklo entuzijazma za realizaciju projekta.Navedeni projekta.Navedeni fakulteti se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, dakle, novcem svih građana i nedopustivo je da se bilo šta krije pod velom poslovne tajne.Inače, svoju posvećenost naučnoj zajednici je jasno pokazao u julu 2024. godine, kada je ukinut Naučni savet elektroprivrede Srbije, koji je osnovan 2022. godine, čiji je zadatak bio da se kroz saradnju akademika, naučnika, inženjera, stručnjaka iz EPS-a, unapredi poslovanje najveće srpske energetske kompanije.Dok je Aleksandar Vučić pravio palačinke, možda sa parizerom, arnauti su preko srpskih zastava lepili zastavu nepostojeće države, kao deo svojih genocidnih aktivnosti, sa krajnjim ciljem eliminacije svega srpskog na privremeno okupiranom Kosovu i Metohiji.Od 12. maja 2013. godine, kada je ubedio Srbe da prihvate Briselski sporazum, preko raspuštanja svih srpskih državnih institucija, ukidanje benzinskih pumpi, banaka, civilne zaštite, predaje jezera Gazivode i stacioniranje arnautskih specijalnih jedinica na severu Kosova, došli smo do završnog čina razaranja Srbije za račun međunarodnih rudarskih korporacija, gde Aleksandar Vučić teatralno maše rukama i garantuje. Šta on može bilo kome da garantuje?Setimo se dovođenja nemačkog zlikovca Gerharda Šredera na konvenciju SNS-a na dan bombardovanja, 24. koji je odobrio učešće nemačke vojske u bombardovanju Srbije, angažovanja britanskog lažova i psihopate Tonija Blera za aktivnosti srpske Vlade, odlaska kod Bila Klintona, naredio bombardovanje Srbije i doniranja dva miliona dolara za kampanju Hilari Klinton, do sedenja u magarećoj klupi kod Donalda Trampa i pokloničkih putovanja u Davos, susreta sa Klausom Švabom, Aleksandrom Šorošem i menadžerima "Rio Tinta".Koga Aleksandar Vučić predstavlja kada se ogrće srpskom zastavom u Ujedinjenim nacijama na zasedanju na kome se usvaja Deklaracija o Srebrenici, maja 2024. godine, predlog Nemačke, čijeg premijera Šolca malo kasnije, juli 2024. godine, servilno dočekuje u Srbiji, sa puno obećanja oko kopanja litijuma i drugih mineralnih resursa?Kome se on dodvorava kada donira Francuskoj milion evra za obnovu katedrale Notr Dam u Parizu, dok se za lečenje teško bolesne srpske dece novac sakuplja preko SMS poruka?Kako to da ima novca za nacionalni fudbalski stadion više od 600 miliona evra i stadione u Leskovcu, Loznici, Zaječaru, Pančevu, Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu, dok se ljudi bore da očuvaju život u selima, a desetine varošica u gradovima nemaju dovoljno kvalitetne vode za piće?Zašto Zdenka Vučetić iz sela Uzovnice, majka vojnika poginulog na Kosovu i Metohiji, mora od njega lično da traži izgradnju puta do svoje kuće?

Smatram da je pomenut više puta a kako nema pravo da se obrati i odbrani…

…uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zašto je onda Vlada protivustavno preuzela nadležnost za utvrđivanje politike u oblasti rudarstva, posebno što Srbija nema važeću strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima? Tek u martu 2024. godine započela je izrada strategije za period 2025-2040. godina sa projekcijom do 2050. godine, čime je nezakonito preuzela nadležnosti Narodne skupštine povređujući ustavno načelo vladavine prava i podele vlasti.Kao pravnik, Aleksandar Vučić nije uočio ili nije hteo, što je još gore, da Ustavni sud svojom odlukom od jula 2024. godine i sam pogrešno postupa i daje uputstvo Vladi o tome da je utvrđivanje politike u oblasti rudarstva u njenoj nadležnosti. Možda će mu u razumevanju problema pomoći čuveni pravnik, Vojislav Šešelj umesto što daje tupave komentare o stvarima koje ne razume i vređa referente srpske naučnike.U svom egocentričnom i konfuznom ekspozeu je pomenuo moje, misleći, ovde govorimo o Ratku Ristiću i slagao nekoliko puta, za nešto više od 60 sekundi. Tražili ste da dovedete profesora Ristića koji ništa ne zna, svaki dan nam soli pamet na svim televizijama, znate da ne može ništa da im kaže, znate da nije stručan ni za šta, jesam istinu rekao, sve znam. Istina je da sam poslednji put imao televizijsko pojavljivanje početkom avgusta dok je Aleksandar Vučić imao nekoliko stotina obraćanja na svojim medijskim trovačnicama „Pink“, „Informer“, „Hepi“, „Kurir“, „Blic“, sve više i RTS. Niko me nije pozvao na raspravu u Ljuboviji, niti bih otišao na taj nepotrebni događaj kao što se rado odazivam na pozive naših ljudi širom Srbije i sa mojim kolegama držim predavanja u salama, seoskim zadrugama i na otvorenom. O tome šta ja znam ili ne znam, koliko sam stručan ili ne, neće suditi Aleksandar njegov duhovni tata Vojislav Šešelj, obojica pravnici koji nikada ništa nisu radili sem bavljenja politikom koja je imala tragične posledice po srpski narod.Bestidni Šešelj je komentarisao problematiku rudnika Jadar, kao potpuni diletant i pri tom dopustio sebi da izvređa akademike SANU, elitne srpske naučnike i profesore univerziteta u Beogradu. Aleksandar Vučić je zaronio na dno septičke jame kada je i Šešelja angažovao u ovom….(

Izgovorili ste toliko uvreda da je trebalo da vas prekinem još u trećem minutu. Da li u svoje ime ili u ime gospodina koga citirate, potpuno je nevažno, govoreći o ljudima koji pre svega ne sede u ovoj sali, a ovlašćeni ste predlagač zakona i u obavezi da bar vi, ako već niko drugi, od potpisnika ne govori o zakonu, ali vi govorite.Ljubazno vas molim, dva puta juče i danas ponovo, da govorite o Predlogu zakona. Vi uporno ignorišete moju molbu koja je krajnje ljubazna i terate me da primenim član 109. koji kaže da imam pravo i da izreknem opomenu i da vam oduzmem reč.Molim vas, prijavite se ponovo, ako možete i imate šta da kažete o Predlogu zakona. Citate, rasprave koje bi trebalo da se vode između profesora, eventualno gospodina Šešelja morate da organizujete van ove sale, i to je jedino što ste u obavezi da uradite. Ovde ste u obavezi da svoje kolege narodne poslanike, uključujući i mene, ubedite da ste u pravu sa predlogom ovog zakona i ajde da uradite taj posao.Izvolite, ako želite reč, još jednom prijavite se. Prijavila sam se za reč.Da vam skrenem pažnju, niste me opominjali prethodna dva dana. Ako se ko ovde držao toga, Predloga zakona i obrazloženja ovog zakona, to sam bila trebali ste tako isto da opomenete onda i predsednicu parlamenta koja sada sedi u poslaničkim klupama, kao i predstavnika poslaničke grupe koji ovde bukvalno svodi raspravu na lični novu pominjući i vređajući te iste profesore. Ja sam čitala, ovo je bio citat profesora Ratka Ristića, ali ako to smeta ja ću, evo, prestati, osim što ću samo napomenuti još jednom – zamolila bih vas da srpske profesore, akademike, naučnike ne vređate. Oni nisu u vašem…Moram vašem…Moram samo još jednu rečenicu, da vam više ne bi oduzimala vreme ili smetala i rezignirala, nema odstupanja, nema kopanja, nema referenduma. Rio Tinto marš iz Srbije! Potražite stenograme, imate onlajn snimke, shvatićete da sam upozoravala onoliko puta.Poslovnik, predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić. Povreda Poslovnika člana 106. i člana 107 – dostojanstvo Narodne skupštine.Ja molim poštovane građane Srbije i molim vas da uzmete stenobeleške i da vrate i da čuju šta je ovlašćeni predlagač ispred čitave opozicije rekla o našim naučnicima. Citiram: a koji se sa njima slažu“. Svi ostali su za njih nesavesni i korumpirani. Da nazivate čitav jedan fakultet korumpiranim, da nazivate sve ostale naše naučnike korumpiranim, to je uvreda za dostojanstvo Narodne skupštine i to je uvreda za čitavu Republiku Srbiju to vas, citiram.Molim ljude da pogledaju kakvi ljudi ove predstavljaju ovaj predlog zakona i kakvi ljudi pričaju. I, ovo je rekla – u ime čitave opozicije.Konačno, o kakvim ljudima se radi moram da kažem poštovanim građanima Srbije i po tome što kada pogledate današnju sednicu, u 10.36 časova sam sa mesta predsedavajućeg pitala poštovanu narodnu poslanicu da li je prijavila ovaj incident koji je rekla da se desio Ministarstvu unutrašnjih poslova. Čuli ste svi, poštovani građani, da je rekla – da. Incident je prijavljen u 10.45 časova. Izašli su napolje i onda prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova. toliko o tome koliko kredibiliteta imaju, toliko o tome kako istinu pričaju i toliko o tome koliko ne lažu i ne varaju ovaj narod.Lažete i varate! I, lažete i varate! I, lažete i varate!I, lažete i varate,

na repliku kolega Milenko Jovanov.

mi smo svi srećni pošto ovde pokušavamo od prvog dana da tražimo da kada ima nešto da kaže da siđe u klupe i to se i dogodilo na ovom zasedanju, i ja mislim da je to jako pozitivno. Međutim, vi ste dozvolili njoj da sve vreme duže od predviđenog vremena ona ustvari ima repliku. Ona žena, što je u redu, ali ste vi morali da reagujete, da je prekinete i da joj oduzmete reč, zato što je koristila povredu Poslovnika za repliku.I sada ne može niko da odgovori na to, ne može da reaguje ovde na bilo koji način, što dovodi poslanike u nejednak položaj i dovodi poslanike u situaciju da građani koji ovo gledaju, sa zanimanjem, zato što ih zanima, šta će se desiti sa ovom zemljom, sada misle da ovde niko neće da odgovori na ovo što je ona rekla, ne može da odgovori jer je koristila pravo na repliku i time zloupotrebila Poslovnik.Mislim da ste morali reagovati, da je prekinete, a ona svakako kao ovlašćena može da se javi i da kroz repliku reaguje ili kroz svoj nastup ili bilo šta drugo, naravno ako uspe u tome da jednom u političkoj karijeri ubode istinu, što mislim da ne može da se o nju saplete.Hvala, ne treba da se izjasni